Luka (HDZ)** I prelazimo na posljednju točku dnevnog reda današnjeg našeg rada. To je - Prijedlog zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 169 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za europske integracije.

Ja samo hoću reći da donošenjem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i Zakonu o našem prostornom uređenju stekli su se uvjeti da se ova struka posebno gleda i da se napravi poseban zakon o obavljanju geodetske djelatnosti. Zašto? Zato što za geodeti osim djelatnosti koje su vezane na prostorno uređenje i gradnju rade isto tako i stručne poslove iz područja državne izmjere, katastra nekretnina i vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, stručne poslove za zaštićena područja i drugi geodetski poslovi. Znači, rade potpuno specifične poslove i zbog toga u posebnom, i predloženi u posebnom zakonu kao i osnivanje njihove posebne geodetske komore. Sve je ostalo. Znači, sve one odrednice koje moraju biti u takvom zakonu iste su kao i o zakonu prije koje sam govorila. Prema tome, mislim da ga ne treba obrazlagati. Eto, isto tako ide u prvo čitanje. Prema tome, čut ćemo vaše primjedbe. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzetu riječ? Da. Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, gospodin zastupnik Jerko Rošin.

2008. godine Prijedlog zakona o obavljanju geodetske djelatnosti koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktualno od 17. rujna 2008. godine. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo je na temelju članka 83. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo. Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se predloženi zakonom uređuje obavljanje stručnih stručnih geodetskih poslova određenim propisima koje uređuju državu izmjeru i katastar nekretnina, prostorno uređenje i gradnju, komasaciju zaštite prirode. U svrhu osiguranja kvalitetnog stručnog i odgovornog obavljanja stručnih geodetskih poslova uređuje uređuje se obavljanje djelatnosti i udruživanje u strukovnu udrugu geodetskih inženjera. Naglašeno je da se za razliku od važeće regulative ovim prijedlogom zakona cjelovito na jednom mjestu uređuje cjelokupna geodetska djelatnost. Navedeno dobiva na važnosti zbog činjenice da se time stvara podloga za uspješnu provedbu propisa koje uređuje određivanje pomorskog dobra i komasaciju poljoprivrednog zemljišta čije su promjene u pripremi. U raspravi na odboru istaknuta je važnost obavljanja geodetskih poslova za prostorno uređenje i gradnju budući da je riječ o širokom rasponu stručnih poslova koje obuhvaća od izrade posebne geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja do niza elaborata koji se izrađuju za potrebe gradnje. Značajnim je ocjenjena uloga ove struke u procesu sređivanja zemljišnih knjiga i katastra te su zatražena dodatna pojašnjenja vezano uz izmjeru poljoprivrednog zemljišta. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog zakona o obavljanju geodetske djelatnosti. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesene u raspravi uputiti će se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Nije se nitko javio. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo uskoro.